(HDZ)** Prelazimo na točku 31. - Godišnje izvješće o radu upravnog vijeća HINE od 01. svibnja 2008. do 30. travnja 2009. godine. Podnositelj Upravno vijeće HINE. Upravno vijeće HINE podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 14., Zakona o HINI. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Dakle, ja sam Ante Drpić, član Upravnog vijeća HINE iz redova zaposlenika i upravo vas ispred redova zaposlenika pozdravljam. U ime Hrvatske informativne novinske agencije, HINE, koja danas kroz 18 svojih općih i specijaliziranih servisa dnevno emitira na hrvatskom i engleskom jeziku oko 570 naslova. Pružamo i usluge multimedijske, imamo vlastiti foto servis tzv. FAH, imamo informativnu bazu podataka, ima nas 162 stalno zaposlena od toga 120 novinara i urednika i oko 60 novinara i dopisnika koji su u honorarnom statusu i povremeno rade i izvještavaju za nas. Evo, imate izvješće koje ste svi dobili, to je naša zakonska obaveza da sukladno Zakonu o HINI svake godine izvještavamo Sabor, hrvatski Sabor koji je naš osnivač, o svome radu. To izvješće sastoji se od 3 dijela. Ima izvješće o radu uprave, izvješće o financijskom poslovanju i izvješće o uredništvu HINE. Mogu vam samo reći da smo za ovom periodu kojem mi sada podnosimo izvješće, dakle to je prošla godina, da je HINA završila poslovanje sa 311 tisuća 640 kuna viška prihoda na rashodima i da smo ta sredstva stavili u našu pričuvu. Tu je sa mnom gospođa ravnateljica koju možete i spremni smo odgovarati na svako pitanje koje postavite. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Ne. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi zastupnika. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Hrvatske izvještajne novinske agencije, kolege zastupnici. Hrvatska izvještajna novinska agencija je preživjela svoju punoljetnost i nedavno napunila 19 godina svog rada. Kroz ovih 19 godina Hrvatska izvještajna novinska agencija je dokazala svoju visoku profesionalnost u pružanju objektivnih i pouzdanih informacija na koje su se, a i dalje se mogu, osloniti mediji i svi korisnici ovog servisa. Hrvatska izvještajna novinska agencija kroz 18 svojih servisa i informacijsku bazu dnevno emitira na hrvatskom i engleskom jeziku, što smo isto tako maloprije čuli, i pruža multimedijske usluge. Cjelokupni posao čije su temeljne vrijednosti točnost, nepristranost i brzina odrađuje 162 zaposlenika HINE. Marljivim radom povećan je broj tekstualnih i foto informacija za 30-ak tisuća u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, a što je doprinijelo povećanju prihoda za 13,82%. Hrvatska izvještajna novinska agencija u svjetlu opće financijske krize nije ostala pošteđena. Smanjena su joj proračunska sredstva i smanjena prihoda od korisnika usluga. Pohvalno je što su sami na vrijeme započeli provoditi mjere štednje kako bi sačuvali radna mjesta svojih novinara, urednika kao i ostalih zaposlenika. Da ne duljim ovo izvješće klub Hrvatske demokratske zajednice podržava s obzirom na visoki standard kvalitete i profesionalnosti u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, koja bi svojim primjerom mogla služiti brojnim medijima i sličnim servisima koji su u sadašnjoj općoj estradizaciji u velikoj mjeri izgubili kompas kada se radi o poštivanju osnovnih vrijednosti novinarske profesije i profesionalnosti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo dvije pojedinačne prijave. Prvi je uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici HINA-e. Imao sam potrebu reći nekoliko riječi o ovom izvješću zbog toga jer naša Nacionalna izvještajna agencija je ponovno pokazala kakao se i u oskudnim materijalnim uvjetima može raditi dobro i kvalitetno. Nekoliko pokazatelja najprije iz financijskog poslovanja i ukupnog produkta HINA-e. Dakle, 279 tisuća tekstualnih i foto informacija, skoro 30 tisuća više nego u prethodnom izvješću, tisuću 200 novinarsko uredničkih smjena, 20 tisuća vlastitih fotografija iz svoje vlastite produkcije, je ogroman posao koji je učinjen sa izvanrednim financijskim rezultatima u vrlo teškoj godini u kojoj su prihodi značajno smanjeni u odnosu na planirane. Dakle, poslovni prihodi u odnosu na prethodnu godinu su povećana za 12%, ali su rashodi povećani za manji iznos 11,4% i posljedica toga i tako dobrog gospodarenja je zapravo i ovo dobro financijsko izvješće. Na rashodovnoj strani vidi se da se vodi posebna briga o materijalnim troškovima i rashodima na usluge. Materijalni troškovi su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje u pojedinim stavkama do 5 i više posto. Npr. usluge prijevoza su smanjene čak za 28%, PTT usluge 2%, usluge održavanja 9% itd., itd. do ukupnih troškova usluga koje su smanjene za zavidnih 5% u jednogodišnjem poslovanju. Ono što bi trebalo istaknuti to je da su smanjene i naknade za i svi izdaci za uposlenike, također 5,5% manje, što je za doba krize i u sklopu sa antirecesijskim mjerama itekako dobar doprinos. No, što se tiče kvalitete rada, ja bih istakao jednu osobinu onih vijesti koje smo dobivali iz HINA-e i koja se razlikuje, nažalost se razlikuje od većine naših drugih izvora informacija. O radu uredništva ovdje je rečena jedna lijepa rečenica koju ću zato pročitati. "Uvijek mora biti jasno što ili tko je izvor informacija, te i da će se poštivati načelo druge strane". To znači da se u jednoj informaciji poštuju mišljenja i one strane koja se ne slaže sa startnom informacijom, da se uz tu informaciju upriliči mogućnost onoga što se zove objektivna istina, objektivna informacija i doista kako se ovdje kaže u turbulentnim vremenima kroz koje prolaze naši mediji, nažalost sve rjeđe i rjeđe imamo objektivnu informaciju u koju je uključen stav i drugačijeg mišljenja. Zato treba pohvaliti ovakvu poslovnu i profesionalnu orijentaciju HINA-e i predložiti svim našim medijima da počnu producirati vijesti koje su provjerene, da na našim naslovnicama ne čitamo 10 centimetara visoke lažne najave koje moramo onda drugi dan demantirati, nego da pokušamo etiku visokočasne profesije novinarstva dovesti na razinu civiliziranih zemalja. Zato čestitam HINA-i i na ovom financijskom izvješću u teškim okolnostima i na ovom učinjenom ukupnom radu, ali izvan svega na profesionalnom pristupu objektivnoj informaciji. I zbog toga mislim da treba izvješće podržati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. i da na tome treba čestitati na tome što se radi u proteklih 19 godina, iduće godine bit će 20-a obljetnica rada. Iz ovog izvještaja vidljivo je još nešto drugo osim financijskih pokazatelja koji su naravno svima u ovom trenutku možda najzanimljiviji, a to je ona vrijednost HINA-e i njihova dopisnička mreža koja pokriva gotovo čitav svijet, a ono što je nama posebno važno da je HINA-ina informacija dostupna iz čitave zemlje. Ono što je već rečeno, mislim da nije na odmet ponoviti, a to je da je HINA tijekom godina postala sinonim za objektivno i brzo prenošenje informacija i unatoč ovim smanjenim sredstvima koji su vidljivi u ovom financijskom izvješću, mislim da je zadržala unatoč tome stabilnost i kvalitetu u poslovanju i izvješćivanju. Iako se upravo zbog toga moralo usporiti neke aktivnosti koje je HINA predvidjela, mislim da će i dalje imati potporu u tome, naravno sukladno mogućnostima državnog proračuna. Prije svega riječ je o dokumentaciji koju je HINA od prije dvije godine preuzela iz "Vjesnika", dakle dokumentacija "Vjesnika" pripojena je dokumentacija koja je od iznimne važnosti. Ona predstavlja dragocjenu bazu, prije svega bazu iz koje možemo stvarati nove vrijednosti. Ona obuhvaća i dvadesetogodišnju pisanu memoriju, pisane sadržaje koji su se pojavljivali na prostorima Republike Hrvatske, a tim projektima koje HINA planira i eto počela je razvijati, ali kao što sam rekla malo je usporila zbog financijskih mogućnosti, mislim da će biti dobar servis za čitavu zemlju. A dokumentacija je što je vrlo važno pohranjena i dostupna je svakom građaninu Republike Hrvatske. S obzirom da HINA iduće godine slavi 20 godina rada, bit će to nadam se jedan novi zaokruženi poslovni ciklus i da će se isto tako i dalje zadržati neovisnost, objektivnost, nepristranost ono što bismo svi željeli u hrvatskom medijskom prostoru. Visoka profesionalnost nešto je isto o čemu možemo govoriti, a tome svjedoči i preuzimanje agencijskih vijesti što je jednako tako dobro prikazano u ovom izvješću. Potpora radu Hrvatske izvještajne novinske agencije u svakom slučaju neupitna je, a razvoj projekta stvaranja nacionalne medijske baze podataka, dakle povezivanjem HINA-ne informacijske baze "Eva" i novinske dokumentacije "Vjesnika", treba se nastaviti. Uostalom podsjetit ću da je riječ o projektu koji je upravo u prošlogodišnjoj saborskoj raspravi ocijenjen kao projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine ili kao što to volimo reći očuvanjem kolektivne memorije. U svakom slučaju mislim da treba podržati ovo izvješće uz jednu napomenu samo, da bismo voljeli u idućem izvješću imati detaljan opis aktivnosti i mjera Upravnog vijeća, da bismo zapravo doznali što je Upravno vijeće poduzimalo tijekom izvještajnog razdoblja. U svakom slučaju upućujem čestitke i podržat ću ovo izvješće. Hvala lijepo.

možemo reći afirmativno o HINA-i i možemo također kazati da je HINA doista postala hrvatska marka, dakle prepoznatljiva i u tom u tom pogledu od izuzetne važnosti je za sve hrvatske institucije, za hrvatsku javnost ali ja bih rekao i za svakog hrvatskog čovjeka ma gdje on živio. S obzirom da smo mi na našem Odboru za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspravljali, govorili o ovom izvješću i s obzirom da smo tamo izgovorili to odnosno da se u toj raspravi čulo evo ovo što sad ovdje govorim ja bih samo potakao još Upravno vijeće HINA-e da vodi računa o tome da još u većoj mjeri koliko je to moguće unaprijedi taj jedan odnos i suradnju prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dakle, vi to radite i ja to znam i pokušavate u ovim okolnostima koje jesu učiniti najviše što možete. Međutim, važnost obostranog informiranja Hrvata izvan Republike Hrvatske u Hrvatskoj i hrvatske javnosti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske je ja mislim od prioritetnog interesa, osobito ako imamo na umu da uključujući Hrvate u Bosni i Hercegovini izvan Republike Hrvatske živi barem toliko stanovnika u svijetu. Prema tome, preduvjet svakoj drugoj suradnji kolokvijalno kazano iseljene i domovinske Hrvatske ali i hrvatskih nacionalnih manjina i Hrvata u Bosni i Hercegovini je dobra i kvalitetna informiranost, povezanost. Dakle, govorim o tom preduvjetu i gospodarskoj i svakoj drugoj, pa i onoj političkoj. Prema tome, moja kratka rasprava neka ide u prilog potpori HINA-i, njenoj stabilnosti i budućnosti evo u smislu ovom u kojem je govorila kolegica Glavan. I sretan joj rođendan budući i sadašnji, ali i uz jednu zamolbu dakle da još u većoj mjeri se posveti premošćivanju tih razdaljina među Hrvatima koji žive u Hrvatskoj i onih izvan Republike Hrvatske. Toliko. Hvala lijepa. **Šeks, Smiljanka** Ja bih samo zahvalila svima u ime, moj kolega me ovlastio član upravnog vijeća i stvarno evo na kraju vašeg izlaganja mogu reći da smo upravo prije 15 dana povezali više radija sa područja Australije koji su se sami umrežili tamo i skupa su došli u HINA-u. To je trajalo nekih dva mjeseca ali na kraju smo sve to skupa napravili, tako da mi to je u mojoj ingerencije dakle više nego, mislim da su tekući poslovi i zato sam vas sada htjela izvijestiti. Ništa, hvala vam svima u ime mene i u ime Upravnoga vijeća i nadam se stvarno da će nas i Hrvatski sabor pa ja bih rekla čuvati kao naš osnivač u ovoj iako mi shvaćamo kriznoj situaciji. Hvala vam lijepa.